Шановні колеги, підготуйтесь до реєстрації, будь ласка. Нагадую, що реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за".

Шановні колеги, прошу реєструватись. В залі зареєстровано 324 народні депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. слово для виступу до 3 хвилин Радуцькому Михайлу Борисовичу щодо заяви. Шановний головуючий, шановні колеги, починаючи з 1991 року в світі відзначається Всесвітній день діабету. Датою його відзначення обрано 14 листопада, на честь дня народження одного з винахідників інсуліну Фредеріка Бантинга. Україна також щорічно відзначає цей день з 97-го року. Метою його проведення є об'єднання зусиль світової громадськості у боротьбі з діабетом, який стає глобальною загрозою безпеці людства. Тому сьогодні у парламенті, за ініціативою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, який я очолюю, та на звернення Міжнародної діабетичної асоціації України, проводиться день профілактики діабету, під час якого відбувається профілактичне вимірювання цукру у крові та фахове консультування усіх бажаючих з лікарями-ендокринологами. Аналогічні заходи у цей день проводяться і в інших парламентах світу. У такий спосіб парламентарі демонструють суспільству важливість турботи про власне здоров'я і попередження захворювання. Тому є пропозиція, щоб Верховна Рада України дев'ятого скликання також приєдналась до цієї надважливої ініціативи. Запрошую усіх колег пройти добровільне тестування на вміст глюкози в крові, яке проводиться сьогодні, починаючи з 10 години, у кулуарах другого поверху біля столів реєстрації. Пропоную, щоб народні депутати України власним прикладом мотивували і заохотили населення до турботи про власне здоров'я. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, до президії надійшла заява від двох фракцій замінити перерву на виступ. Слово надається Геращенко Ірині Володимирівні. Шановний пане Голово, шановні колеги, я виступаю зараз від двох політичних фракцій – це "Європейська солідарність" і "Голос". Наша проблема в тому, що ми читаємо законопроекти, які вносяться до сесійної зали, і наша проблема в тому, що ми голосуємо за суть законів, а не за назву. Вчора резонансним стало голосування в першому читанні за Закон про ринок землі. Дві політичні сили, це "Європейська солідарність" і "Голос", прочитали ці законопроекти. І для нашого ліберального виборця, і для всіх українців ми хочемо зазначити: ми за ринок землі. Але категорично не могли підтримати в першому, навіть, читанні який не має нічого спільного з ринком землі, а є базаром для розкупівлі української землі олігархами. Ми звертаємося до Голови Верховної Ради України пана Разумкова з вимогою своїм дорученням негайно створити робочу групу по доопрацюванню законопроекту про ринок землі до другого читання, де мають бути враховані обов'язково позиції і наших політичних сил, "Батьківщини", інших політичних сил, які так само вважають, що в законопроекті про ринок землі має бути враховано наступне. Перше. Це захистити українця власника землі. Встановлення мінімальної ціни сільськогосподарської землі на рівні не нижчому, ніж еквівалент в 2-3 тисячі доларів за гектар. І треба це зробити в гривні. Ми ж довіряємо гривні. Правда? Друге питання. Ми категорично проти тієї концентрації в одні руки землі, яке зафіксовано лобістом великого агрохолдингу, який представлений в "Слузі". І він зафіксував в своєму законі, і ви за це проголосували, і ви за це будете відповідати на ваших округах, в одних руках 210 тисяч 210 тисяч гектарів. Хто може купити 210 тисяч гектарів? Можливо, та людина, яка вчора виграла суди, що вона вже не винна одному з банків 1,5 мільярди доларів? Третє дуже важливе питання. Це обмеження, ми вже сказали, можливості концентрації землі в руках олігархів і російського капіталу. Тому що в цьому законопроекті, який ви проголосували, немає застережників, що землю, особливо на прикордонних територіях, скупить країна-агресор. І як ви потім у Харкові це будете пояснювати чи на Сумщині, чи Чернігівщині? Дуже важливе питання – запровадження механізму ретельної перевірки походження коштів, за які купляється сільськогосподарська земля. І важливо це передбачити, механізм вилучення землі у власника у разі злочинного, недбалого ставлення до неї. Дорогі українці, зверніть увагу, "слуги" навіть не слухають, що вони наголосували, їм все одно. Нашим політичним силам не все одно. Вимагаємо створити робочу групу. І друге питання. Шановні колеги, тиждень тому Президент Зеленський призначив головою Харківської облдержадміністрації вашого колегу, нашого колегу, народного депутата… І.В. Качура. Ми бажаємо йому успіхів. Але це є недбальство і порушення закону, що досі він не склав свій депутатський мандат. Вимагаємо сьогодні поставити на голосування. Дякую. Ірино Володимирівна, є такий метод роботи. як комітети, я думаю, що до комітетів зможуть долучитися будь-хто, і, я сподіваюся, що комітети будуть слухати пропозиції і враховувати ці пропозиції в незалежності від політичних сил, які будуть звертатися. Єдина важлива позиція, щоб це було було поменше політики і більше було направлено на спільну розробку якісних законопроектів. Тому я думаю, що все буде відбуватися саме в такому форматі. Дякую. Шановні колеги, в мене є оголошення. Я, в першу чергу, хотів би подякувати Апарату Верховної Ради України, які дуже плідно попрацювали вчора, і бюджетному комітету, і станом на зараз у нас вже є повний перелік документів для розгляду, в першу чергу, змін до Бюджетного кодексу України і після цього матеріалів для розгляду самого бюджету. Він був запланований на 12:30. Є пропозиція, оскільки це важливий момент, перенести його розгляд на зараз. Чи є заперечення? Шановні колеги, прошу підтримати цю пропозицію та змінити порядок розгляду питань порядку денного. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтеся до голосування. Колеги, будь ласка, підготуйтеся до голосування.

Готові голосувати? Голосуємо про зміну порядку розгляду питань порядку денного, на ранок зараз переносимо бюджет, щоб пройти цей документ на свіжу голову, як кажуть. Ми просто не врахували, як якісно у нас відпрацює Апарат і бюджетний комітет, що вже зранку у нас буде повний перелік документів. Спочатку ми ставимо кодекс, я про це і сказав, реєстраційний номер 2144, після цього переходимо до бюджету (2000). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати за цю пропозицію.

Колеги, ще раз, ставлю ще раз на голосування. Процедурне питання, я можу… я розумію. Але, колеги, я звертаюсь до різних фракцій, в тому числі і фракція "Слуга народу". Будь ласка, сядьте і голосуйте. А вже всі дуже втомились… Процедурне питання. Колеги, ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. Ні – будемо розглядати о 12:30, не питання. Але мені чомусь здається, що питання бюджету важливе, якщо ні – добре. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. За - 233. Рішення прийнято. По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 209, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 3, "Голос" – 16, позафракційні – 5. Дякую. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 2144). Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань бюджету Кузбиту Юрію Михайловичу. Доброго дня, шановні колеги, шановний Дмитро Олександровичу! Комітет з питань бюджету підготував законопроект 2144 до другого читання, узгодженого з положеннями системно пов'язаного законопроекту про Державний бюджет на 2020 рік, доопрацьованого до другого читання. До законопроекту надійшло багато пропозицій, які узагальнені в порівняльній таблиці, в кількості 258 пропозицій. За підсумками опрацювання пропозицій у комітеті за участю представників Міністерства фінансів і Рахункової палати в остаточній редакції законопроекту враховано 85 пропозицій, з них 8 – в іншій редакції і 29 – частково. Водночас не підтримано більшість пропозицій як таких, що призведуть до розбалансування бюджетних показників на наступний рік. Загалом у доопрацьованому законопроекті пропонується насамперед врегулювати питання, окреслені під час розгляду законопроекту в першому читанні. Зокрема, виключити зміни щодо зменшення обсягу Державного фонду регіонального розвитку та суперечливі положення щодо залишків коштів спеціального фонду бюджету; уточнити і деталізувати форми звітності щодо галузевих фондів у спеціальному фонді Державного бюджету та включити до складу річного звіту про виконання державного бюджету пояснювальну записку щодо відхилень фактичних показників від планових; внести зміни до профільних законів щодо державних соціальних допомог для їх узгодження з нормами кодексу у зв'язку із зміною в порядку здійснення відповідних видатків безпосередньо з державного бюджету замість місцевих субвенцій за рахунок субвенцій з державного бюджету; встановити автоматичний розподіл понадпланових надходжень Державного дорожнього фонду за напрямами і в пропорціях, встановлених статтею 24.2 кодексу; уточнити запропоновані зміни до кодексу щодо видатків у бюджеті на освіту, зокрема в частині переліків закладів освіти та викладу деяких положень; передати до державного бюджету видаткові повноваження на здійснення виплат соціальних допомог, пов'язаних з утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які наразі надаються з місцевих бюджетів за рахунок субвенцій з державного бюджету, що узгоджується з показниками проекту Державного бюджету на 2020 рік, доопрацьованого урядом до другого читання. Крім того, у доопрацьованому законопроекті врегульовується питання, передбачені в урядових законопроектах №2104 – щодо запровадження агентської моделі управління боргом, і №2242 – щодо розподілу між бюджетами рентної плати за користування надрами для видобування бурштину. Тому такі законопроекти не потребуватимуть окремого розгляду та втратять актуальність у разі прийняття законопроекту 2144. Таким чином, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 2144 прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції, викладеній у порівняльній таблиці до законопроекту, з урахуванням внесення необхідних техніко-юридичних і редакційних правок за результатами прийняття зазначеного законопроекту. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок, які були не враховані комітетом. Правка номер 1, Одарченко. Не наполягає. Правка номер 12, Батенко. Наполягаєте? Включіть. Будь ласка, мікрофон Батенку Тарасу Івановичу. 10:20:25 БАТЕНКО Т.І. Шановні друзі, я наполягаю на голосуванні правки номер 12. Наше обґрунтування полягає в тому, що ми бачимо негативним наслідком включення залишків коштів власних надходжень бюджетних установ до джерел формування спеціального фонду державного бюджету України, і це призведе до того, що після цього бюджетні установи реально будуть отримувати менші надходження до державного... з державного бюджету, ніж раніше і надмірно залежатимуть від свого мінливого фактору власних надходжень. Тому я пропоную виключити відповідну норму і всі пов'язані з нею із даного законопроекту. Дякую. Тарас Іванович, ви наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. 10:21:06 КУЗБИТ Ю.М. Позиція комітету: правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 12 народного депутата Батенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Правка номер 25, Батенко. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. рішенням бюджетного комітету ми виключаємо з Бюджетного кодексу норму про те, що перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється лише за рішенням Кабінету Міністрів України. До цього було погодження з комітетом, профільним Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Це по суті ми, забираючи бюджетний комітет з перерозподілу видатків державного бюджету, ми зменшуємо роль парламенту та перешкоджаємо виконанню парламентом своєї контрольної функції. Тому, друзі, я прошу цю правку проголосувати "за". Не обмежуйте ролі парламенту в бюджетному процесі! Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні за цю правку?

За-88 Рішення не прийнято. Правка номер 35, Лопушанський. Не наполягає. Правка номер 36, Кузбит. Не наполягає.

50, Требушкін. 51, Вацак. 52, Пушкаренко. 53, Андрійович. 54, Батенко. 55, Кінзбурська. 56, Ляшенко. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, може, ми підемо по тим правкам, по яким ви будете наполягати? Підніміть, будь ласка, або, якщо можна, підійдіть, щоб ми записали по тим правкам, по яким ви будете наполягати на голосуванні. Шановні народні депутати, у кого є правки, по яким ви будете наполягати… Да. Андрійович. Яка правка?

Шановні колеги, зверніть, будь ласка, увагу на те, що в цьому законопроекті ми нічого не робимо для місцевої влади, для наших громад. Ми забираємо акциз сьогодні з бюджетів місцевих влад. Це той акциз на пальне, який дійсно був одним з інструментів мотивації для ОТГ для ОТГ створення, для децентралізації. Тому в мене питання. Я розумію, що зараз ніхто не чує, але скажіть, будь ласка, ми вже відмовилися від реформи децентралізації? зверніть, будь ласка, увагу ще раз. Ми відмовилися вже від реформи децентралізації? Сьогодні мої колеги, пан Батенко, він говорив про фонд ДФРР. На превеликий жаль, дійсно, ми скорочуємо зараз суму грошей, коштів, які будуть надходити на території. Ми просто централізуємо бюджет. Коли ми розглядали ці правки на бюджетному комітеті і заступник міністра фінансів, знаєте, що він сказав? "Досить вже надавати кошти на території. Треба залишити кошти державі". Так от, скажіть мені, будь ласка, держава на сьогоднішній день – це вже не є міста та села?! Що, дійсно, у нас, в державі сьогодні є? Чому ми забираємо кошти з територій, від людей? І хочемо що зробити, централізований бюджет? І витрачати їх тільки так, як нам завгодно? Будь ласка,

І дякую за підхід, що ми не затягуємо цей процес. Правка номер 39, Бєлькова Ольга Валентинівна. Так. БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, я подавала правку, яка стосується виділення спеціального фінансування для створення державного фонду розвитку геологічних даних. Шановні колеги, поінформую вас. На сьогодні саме газовидобувна галузь і всі органи, які пов'язані з видобутком газу, сьогодні можуть пишатися тими показниками державного бюджету щодо податків, які вони сплачують. І якщо ми дійсно хочемо, як це оголошує Президент, як це оголошує Прем'єр,

Шановні колеги, правка номер 39 народного депутата Бєлькової, я ставлю її на голосування. Комітет її не підтримав. Прошу голосувати і визначатись.

За-95 Рішення не прийнято. Правка номер 135, Драбовський. Включіть мікрофон, будь ласка. Дякую. Я прошу підтримати правку 135. Це правка, яка дозволяє всім навчальним закладам, технікумам і коледжам, підкреслюю – технікумам і коледжам, отримати загальну середню освіту за підтримки держави. Порушується питання Конституції, права людей на отримання загальної середньої освіти, низки законів про вищу освіту, про передвищу освіту і інші нормативні документи. Тому стає питання, що в 20-му році буде фінансуватися і навіть на контрактній основі в державних навчальних закладах загальна середня освіти, тобто перший рік навчання, а в інших навчальних закладах – ні. Це порушення Конституції, права людей на отримання загальної середньої освіти, визве соціальне напруження.

Дана правка відхилена у передбаченій законопроектом новій редакції частини першої статті 103-2 кодексу не має пункту 8. Ви наполягаєте на голосуванні? Добре. Ставлю на голосування правку номер 135 народного депутата Драбовського. Комітет її не підтримав. Прошу голосувати та визначатись.

За – 135. Рішення не прийнято. Правка 209, Андрійович. Шановні колеги, правка номер 209… Хвилинку уваги! Це дуже серйозна правка. Це правка про акцизний збір для місцевих податків. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. В 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60 відсотків. Коли уряд і Міністерство фінансів декларує про фінансову децентралізацію, в слідуючому році цей податок буде в дорожньому державному фонді, де керівництво області в ручному режимі буде розприділяти, і недопустимо його забирати. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громадами, дати можливість їм стати на ноги, а з 1 січня 2021 року ми будемо його наповнювати в Державний дорожній фонд. Прошу колег-мажоритарщиків підтримати. Це той самий соцекономрозвиток на 2020 рік. Дякую. Дану правку відхилено, так як вона сформульована некоректно, суперечить нормам кодексу. Акцизний податок з пального на 2020 рік взагалі не належить до доходів загального фонду державного бюджету та в повному обсязі зараховується до спеціального фонду державного бюджету державного бюджету як джерело надходжень Державного дорожнього фонду, а також призведе до розбалансування показників проекту Державного бюджету на 20-й рік, а саме зменшить надходження і витрати Державного дорожнього фонду на 7,7 мільярда гривень. Тому ця правка відхилена.

Шановні колеги, правка Правка номер 209-а. Шановні колеги, комітет її не підтримав. Правильно я розумію? Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та… (Шум у залі) Я не чую, вибачте. Що? Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. 209 правка, народний депутат Андрійович.

Шановні колеги, прохання підійти голові бюджетного комітету і інфраструктури, і голові фракції "Слуга народу". 5 хвилин – перерва. Але в мене питання. Скажіть, будь ласка, може, ми розпочнемо роботу, не будемо чекати 12:30? Дякую. Заперечень нема? Я дякую вам. Переходимо до розгляду питання далі. Будь ласка, народні депутати, займіть свої місця.

Дмитро Олександрович, одну секунду. Я би хотів, в разі прийняття 209 правки, потрібно уточнення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по 209-й, а після цього по 34-й. 209-а. КУЗБИТ Ю.М. Шановні колеги, у зв'язку з підтримкою пропозиції 209, для узгодження з іншими положеннями Бюджетного кодексу необхідно внести техніко-юридичне уточнення. У запропонованій редакції щодо нового пункту 43.2 розділу VI "Прикінцевих положень" кодексу належить слова і цифри "як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "як виняток з положень пунктів 1 і 2 частини третьої статті 29 цього кодексу". А слова "зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування" замінити словами "зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування". Дякую. Це для стенограми. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, щодо 34 правки позиція комітету. 34 правку комітетом було враховано. Але на розгляд залу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, була правка 34. Вона була врахована комітетом. Однак станом на сьогодні комітет не наполягає на цій правці. Тому прошу визначатись та голосувати. 34 правка, прошу визначатись. Правка 34 не врахована. Відхилена, правка не підтримана. Дякую. Включіть, будь ласка…

Ви з приводу 120-ї маєте на увазі? Включіть, будь ласка, Ігорю Василіву. Я не зрозумів, з приводу чого.

КУЗБИТ Ю.М. Правка була врахована частково. Але на розсуд залу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, правка номер 120 була врахована комітетом. Однак станом на зараз, якщо я правильно розумію, комітет не наполягає. Прошу визначатись та голосувати.

Автор 121 правки. А, 120-а. Включіть, будь ласка, мікрофон – Соболєв Сергій Владиславович. Шановні колеги, 15 колег з різних фракцій подали аналогічних п'ять поправок: 120-а, 121-а, 122-а і так далі. В чому суть цих поправок? Закріпити прямо в Бюджетному кодексі порядок розподілу коштів, які йдуть на дорожнє будівництво. Щоб потім не було так, що будуть відбирати ці кошти у міської громади, обласної громади, місцевої громади. Комітет це підтримав. Я не розумію, як це без засідання комітету ви раптом змінюєте свою позицію, яку підтримали всі фракції. Подивіться, це була пропозиція всіх фракцій. Не знищуйте місцеве самоврядування. Я прошу не підтримувати пропозицію голови комітету, який змінив свою позицію раптом за ніч.

Ні, на підтвердження ставиться вона. Вона врахована, вона ставиться на підтвердження. Наскільки я правильно зрозумів позицію комітету, сьогодні при голосуванні була врахована та правка, яку не врахували на розгляді комітету, а саме 209-у. Для цього, щоб збалансувати бюджет, зараз комітет не наполягає на цьому. Я зараз повторюю лише те, що сказав комітет. І я ставлю на підтвердження ті правки, з яких звертаються народні депутати. 121 правка, вона була врахована комітетом частково. Але зараз представники комітету не наполягають на цій правці. Прошу визначатись та голосувати.

За-103 Рішення не прийнято. Правка номер 122 ставиться також на підтвердження. Скажіть, будь ласка, позиція комітету така сама, правильно я розумію? КУЗБИТ Ю.М. Позиція комітету аналогічна, вони тотожні ці Шановні колеги, правка… Да, з мотивів можна. Хвилину Гончаренку.

тут написано: врахована частково. І там записано, як вона врахована. Змінити її не можна просто взяти і поміняти. Як це? Було ж рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Згоден. Некоректне було формулювання. Комітет її підтримав. Прошу визначатись та голосувати. Правка 122. За-122 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 123. Правильно я розумію? Ви наполягаєте на підтвердженні Комітетом правка була врахована. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 123. Прошу визначатись та голосувати.

За-114 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 124. Комітет її підтримав. Але її ставлять на підтвердження. Прошу визначатись та голосувати.

За-118 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, наступна правка 125. Комітет її підтримав частково, я так розумію. Правильно? КУЗБИТ Ю.М. Врахована частково. Не наполягаємо. Але її ставлять на підтвердження. Ставлю на підтвердження правку 125. Прошу визначатись та голосувати. За-115 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 126, Була частково врахована комітетом. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатися та голосувати.

За-119 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 127, була частково врахована комітетом, ставиться на підтвердження. Прощу визначатися та голосувати.

- за. Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 129, була частково врахована комітетом. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатися та голосувати. За-120 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 130, була частково врахована комітетом. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатися та голосувати. За-128 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 131, була частково врахована комітетом. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатися та голосувати.

включіть, будь ласка, мікрофон погоджених профільним комітетом бюджету, і, фактично, ви вгроблюєте всю субвенцію державного бюджету місцевим органам влади на дороги. Я думаю, Я думаю, що вам подякують, звичайно, органи місцевого самоврядування в рамках децентралізації, яку ви хочете закінчити наступного року. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Шановні колеги, ми не вгроблюємо децентралізацію, ми пробуємо збалансувати бюджет 2020, щоб він був коректним і щоб він відбувся. Дякую. Правка 131, правильно я розумію? Шановні колеги, ставиться на підтвердження правка 131 народного депутата Батенка. Комітетом була врахована частково. Прошу визначатись та голосувати.

За-132 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 132, була частково врахована комітетом. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатись та голосувати. За-122 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 133, була частково врахована комітетом. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатись та голосувати. За-126 Правка не врахована. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 1, "Опозиційна платформа – За життя" – 34, "Європейська солідарність" – 12, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 15, позафракційні – 19. Правка не врахована. Якщо я правильно записав, це зараз у нас остання правка 134 на підтвердження. Ставлю на підтвердження… Вибачте. Ви теж поставите на підтвердження? Цю правку? Теж цю правку? Включіть, будь ласка, мікрофон Геращенко, 134 правка. Шановні українці! От просто щоб ви розуміли, що зараз відбувається. "Слуги народу" зараз оцими своїми голосуваннями "на підтвердження" ставлять право народу в кожному регіоні на самоврядування, знищуючи децентралізацію, знищуючи ваше право самим визначатися, на що підуть гроші, які ви сплатили "слугам" як ваші податки. Очевидно, що це є помста народу, які проголосували за цих "слуг". І ми дуже просимо вас, шановні, на наступному тижні, коли буде тиждень роботи в округах, запитати, що вони проголосували по землі, що вони зараз проголосували по бюджету і які наступного року закладені зарплати "слугам", а які народу. Дякую.

Ставлю на голосування правку 134 на підтвердження. Прошу визначатись та голосувати.

За-126 Правка не врахована. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 1, "Опозиційна платформа - За життя" – 34, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 16, позафракційні – 18. Шановні колеги, це всі правки, щодо яких звертались. Ми можемо переходити… Які? Соболєв Сергій Владиславович.

С.В. Моя правка стосується наступного. У разі, якщо серед бюджетного року раптом припиняється фінансування дошкільних закладів, шкіл, будинків культури, клубів, моя пропозиція: застосовувати статтю 89, щоб серед року не закривати ці заклади і щоб мали право бюджети інших рівнів їх фінансувати. Я не розумію, як комітет може не враховувати таку правку, вона прямо виписана у 89 статті. Я її уточнюю: саме для дошкільних закладів, шкіл, будинків культури. Прошу її підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. 12:36:33 КУЗБИТ Ю.М. Позиція комітету: правка відхилена, так як таке питання унормоване в статті 89 кодексу та не потребує додаткового законодавчого регулювання. Дякую. Правка 171 народного депутата Соболєва, вона не була врахована комітетом. Прошу... Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу визначатися та голосувати.

За-148 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 195-а. Шановні колеги, я б хотів звернутися до вас від майже усього аграрного комітету. В чому ця правка? Коли скасовували спеціальний режим оподаткування для аграріїв, це майже 26 мільярдів в 2016 році, в них забрали, тоді їм запропонували бюджетну підтримку. І ми тоді погодилися, що ця бюджетна підтримка буде не менше менше 1 відсотка, тобто вона буде стартувати від 1 відсотка. Тобто сьогодні ця підтримка має бути відображена в бюджеті як 8 і більше мільярдів гривень. Ви же своїм проектом бюджету пропонуєте до 1 відсотка. Ви розумієте, яка це може бути різниця? Нам треба збільшувати цю підтримку. Нам треба робити так, щоб ці маленькі дрібні господарства були самодостатніми, щоб вони могли отримувати не тільки бюджетну підтримку, а ще і кредити. І саме правка Тимошенко про це, і наша правка, вона про це говорить. Колеги, підтримайте українського сільгосптоваровиробника…

Дякую. Але, колеги, давайте… Ви ж гарно розумієтесь на Регламенті. Не може щодо правки доповідати людина, яка не є її автором. 195 правка, є Юлія Володимирівна, є Іван Крулько. (Шум у залі) Ні, вибачте, ви ж виступили. Ну, колеги, давайте просто, щоб було чемно. Регламент. Шановні колеги! Ви наполягаєте на голосуванні? 195 правка, Юлія Володимирівна Тимошенко. Позиція комітету. Правку відхилено. Уточнення редакції цієї норми кодексу пов'язано з необхідністю узгодженості правових норм щодо відповідних показників проекту Державного бюджету на 2020 рік. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 195. Вона була відхилена комітетом, він її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-142 Правка не врахована. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

Фактично, сьогодні це не функція Верховної Ради України – балансування бюджету. Це завдання Міністерства фінансів – наповнювати дохідну частину бюджету. Я вам можу сказати, що 50 мільярдів гривень сьогодні розворовуються на українській митниці. Де вони? Додайте їх і буде, що ділити. І просив би все ж таки підтримати територіальні громади, бо ви фактично сьогодні забрали весь ресурс і централізували для своїх відкатів гроші територіальних громад. Я прошу поставити на підтвердження 186 поправку. 186 правка. Народного депутата Кузбита. Вона врахована, да, і ставиться на підтвердження. Все правильно. Позиція комітету. І, будь ласка, підготуйтесь до голосування. 12:41:34 А якщо трошки розширено відповісти на це питання? Шановні колеги, правка 186, вона була врахована комітетом. Прошу підготуватись до голосування.

Народні депутати займуть свої місця. Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування правку 186 народного депутата Кузбита. Вона була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Правка врахована. Гончаренко Олексій Олексійович. По фракціям покажіть.

Дякую. Ну, по-перше, Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Дивіться, 2 години тому оголосили перерву, пан Разумков, на 5 хвилин. Перерва затягнулась на півтори години. А про що ж вона була? А перерва була про те, як все-таки вичавити гроші з місцевого самоврядування. І знайшли шлях, який зараз і реалізовують. Тепер щодо правки 257. Я ставлю її на підтвердження. Тому що ця правка передбачає фактично зміну в складі Рахункової палати. Коли людина, яка вже сьогодні працює в Рахунковій палаті, пройшла конкурс, її намагаються вибити звідти через норму про те, що по досягненню 65-річного 65-річного віку людина має бути позбавлена статусу члена Рахункової палати. Тож, шановні колеги, щоб це не перетворювалось на якісь странные репресії… І, до речі, це, ще раз, ми з вами обговорюємо Бюджетний кодекс, а не Закон "Про Рахункову палату". Тож я прошу вас визначатися та голосувати. Дякую. Позиція комітету. 12:44:27 КУЗБИТ Ю.М. Ця правка була врахована і врахована у зв'язку з тим, що ми вважаємо, що робота Рахункової палати через цю правку буде більш збалансованою, буде більш презентативною і буде більш справедливою. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. До голосування підготуйтесь. Ставлю на підтвердження правку 257. Зараз…

Правка 157 народного депутата Трухіна, вона була врахована комітетом… Вибачте, 257-а народного депутата Трухіна. Вона була врахована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-259 Рішення прийнято. Правка врахована. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам. З мотивів Железняк… Івченко теж з мотивів? Івченко з мотивів, Железняк з мотивів. Будь ласка, не розходьтеся, зараз з мотивів і переходимо до голосування.

Цабаль Володимир, фракція "Голос". В результаті якісного доопрацювання цього Закону 2144 в комітеті, ми побачили, що зараз зараз відбулися деякі позитивні зміни, наприклад, перебалансування між місцевими і головним бюджетом, також збільшилась прозорість витратах на видатки і що дуже важливо – створюється цим законом спеціальне боргове агентство, яке дуже потрібне державі для ефективного управління боргом. Через те ми хочемо підтримати цей законопроект. Дякую.

Папієву включіть, будь ласка, мікрофон з мотивів. 12:47:30 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні громадяни України і шановні представники територіальних громад, які дивляться нас по телебаченню! Я вам поясню людською мовою, що відбулося зараз в залі. Фактично сьогодні Верховна Рада України і Комітет з питань бюджету здали всі позиції територіальних громад. Сьогодні самоусунувся комітет від того, щоб в подальшому розглядати питання бюджету відповідно до Бюджетного кодексу, все передано в ручне управління Міністерству фінансів. І, фактично, сьогодні Верховна Рада України рішенням цього комітету стала безправною. Ви ж почитайте функції Верховної Ради України відповідно до Конституції України: Верховна Рада саме здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України. Не було такого за всі часи незалежності України, щоб народні депутати України віддали повністю бюджетну монополію Міністерству фінансів для їхніх не дуже гарних схем. Ми не буде голосувати. Голосуйте "проти".

Вони хотіли нагадати "слугам" українського народу, що в країнах Євросоюзу на науку виділяють 3,5 відсотка в Ізраїлі – 4,8 відсотка, а в Україні… Від валового внутрішнього продукту. А в Україні виділяють 0,2 відсотка. Це, фактично, показують, які пріоритети є у сьогоднішнього уряду. Звернення, які передані, вони чітко говорять про те, що ви не враховуєте пропозиції національних галузевих академій наук, ви повністю вбиваєте можливість бути людям в Україні освіченими, оскільки наука – це основа не тільки розвитку України, це нові технології, нові матеріали, нові… В.Є. Я просив би вас звернути на це увагу. Ми мали це озвучити, оскільки ми постійно виходимо до людей, "Батьківщина" завжди з людьми і завжди озвучує позиції мітингарів. Дякую. Якщо можна, передайте мені звернення. Я думаю, що в цьому залі не лише "Батьківщина", а 99 відсотків працюють саме на людей. І слушні зауваження, я думаю, що ми від Верховної Ради звернемось до уряду розглянути всі можливості щодо цих питань. Дякую. Дякую вам. І дякую нашим освітянам. Ще Гончаренко Олексій Олексійович. І після цього переходимо до голосування. Всі бажаючі виступили? Нікого не пропустили? Будь ласка, займіть свої місця. 12:50:36 ГОНЧАРЕНКО О.О. Додайте час, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, з початку піде, не переживайте. Будь ласка, займіть свої місця. Слово надається Гончаренку Олексію Олексійовичу, "Європейська солідарність". Шановні друзі, Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Тільки що ви побачили, як працює кулуарщина. було рішення бюджетного комітету, був проект бюджетного кодексу, в який треба було внести одну правку. Ця правка була внесена. І що тоді робиться? Закривається засідання Верховної Ради за ініціативи головуючого. Півтори години тиснуть і думають, що ж цим зробити, яким же чином все-таки ці гроші забрати з місцевого самоврядування, знаходять цей шлях і далі влаштовують цю виставу тут, коли збивають правки підтримані, абсолютно нормальні правки підтримані комітетом, для того, щоб забрати гроші в місцевих бюджетів. Це згортання децентралізації Президента Порошенка. Це згортання реального розвитку наших громад. Це ще заодно вирішили перетряхнути Рахункову палату. Як Лукашенко, я перетряхивал и буду перетряхивать. Ось так перетряхнули зараз Рахункову палату. Оце так працюють "слуги". Дякую. Але, я розумію, що для деяких народних депутатів, це звично казати неправду. Однак засідання, по-перше, не закривалось. По-друге, не з ініціативи головуючого, а на звернення двох фракцій. Те, що перерва затяглась, так я, дійсно, вибачився перед народними депутатами. Дякую. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Давид Георгійович, заява від яких фракцій була? Депутатська група "За майбутнє" і політична партія "Слуга народу". Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 2144). Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Шановні народні депутати, полиште урядовців, їм ще бюджет сьогодні доповідати. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-282 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 239, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 19, "Голос" – 19, позафракційні – 5. Ще раз дякую, рішення прийнято.

і "Опозиційна платформа - За життя". Перерву замінити на виступ до 3 хвилин. Слово надається… Анна, будь ласка. 12:54:44 СКОРОХОД А.К. Шановні колеги, сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного із замів Адміністрації Президента одному із замів Генерального прокурора Каську, до зама Клименка карного розшуку мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС… (Шум у залі) ГОЛОВУЮЧИЙ. Тиша в залі, будь Колеги, будь ласка. СКОРОХОД А.К. А також "червона" кнопка проти земельного… відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне. Підставою став запит Російської Федерації 2017 року. До цього ніяких не було питань, а тут після "червоної" кнопки йде затримання мого чоловіка. Я зараз звертаюсь особисто до Президента, ДБР та інших правоохоронних органів з проханням зупинити свавілля, яке ви робите. Коли ми йшли з командою і відстоювали Президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть "ламати" через коліно і діяти тими методами, які зараз робляться. Тому я особисто ще раз прошу Президента України Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам та припинити свавілля і тиск на мене та мою сім'ю. Олексій, заспокойтесь, будь ласка. Олексій Гончаренко! Олексій Гончаренко, ви ж не на мітингу, вас так не бачить північ Одещини. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного.

Шановні колеги. Дякую. Тоді з мотивів. Почекайте, Давиде Георгійовичу, почекайте. Тоді… Почекайте, почекайте, не кричить. Олег Анатолійович, з мотивів кожен бажає виступити, почекайте. Почекайте, будь ласка, тиша в залі. Арахамія. Хто з вас? Геращенко Ірина Володимирівна, Юлія Володимирівна Тимошенко, Шуфрич Нестор Іванович. Від фракції одна особа. Бужанський, будь ласка. Давид Георгійович… Колеги, ви виступаєте чи ні? Дайте Дайте хвилину, будь ласка. і в громадському шлюбі пані Скороход чоловіка загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз, немає чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт.

Шановні колеги, ви знаєте, вчора на цій трибуні, коли виступав один із таких емоційних представників "cлуг", хіба що не хватало броньовика з Леніним. І тут згадувалися всує Єжов, Берія, Сталін. Насправді, сьогодні вже самі "слуги" говорять, що дійсно повернулася епоха Єжова. Ми як опозиція давно це на собі відчуваємо, тому що немає такої людини в опозиції, яку не тягали би в ДБР і інші "ери". Але сьогодні про тиск на родину говорить "слуга". Ми вимагаємо створити ТСК з питання тиску на народного депутат України і її родину. Інакше, друзі, це дуже далеко зайде. Дякую. Юлія Володимирівна Тимошенко. Колеги, по одній особі від фракції. Дорогі колеги, можливо, я як ніхто інший можу говорити взагалі про сутність політичних репресій. Я просто знаю, що моя родина пройшла через це з усіма президентами, які тільки можна згадати, і тільки за те, що ми займали, наша команда, чесну позицію без подвійних стандартів. Я хочу зараз звернутися до команди партії "Слуга народу". Ви знаєте, що це велика мужність – пробачати людям їх позицію чесну. І якщо зараз ви, "Слуги народу", не станете на захист однієї вагітної жінки і її родини, коли заарештували її чоловіка за те, що вона вчора проголосувала проти ринку землі, і я думаю, що якщо ви не захистите, то навряд чи хтось захистить. Я закликаю також жінок звернути на це увагу. Тому що ми не маємо права сьогодні підміняти демократію знову політичним репресіями. І якщо з 17-го року... з 17-го... з 2017 року Російська Федерація вимагала арешту, і це не було зроблено, то те, що це зроблено... Дякую. Ні, ні, Юлія Володимирівна, вибачте, регламент. Юрчишин Ярослав Романович. Найгірше, що можуть зробити політики для того, щоби правосуддя так і не стало правилом для України, це кидатися політичними заявами. Слідчі мають розслідувати, незалежно від того, хто і як пов'язаний з тими, кого розслідують. Народні депутати, які мають факти корупції, мають не прикриватися поліграфом, не робити лише заяви з трибуни, а брати заяву і йти до правоохоронних органів, і виводити на чисту воду або вибачатися. Колеги, давайте перестанемо перетворювати слідство і верховенство права на шоу, не для цього нас обирали. Дайте слідчим органам нормально працювати. Дякую. Дякую. Нестор Іванович Шуфрич. 13:03:41 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Ви знаєте, я різне бачив за весь час роботи, працюючи в цій Раді, працюючи політиком, віддавши себе політиці. Ми вже звикли, що за інформацією журналістів нова влада на нас, народних депутатів України з нашої фракції, вже створила СБУ групу, це все нам знайоме. Переживали і при Ющенку, і при Януковичу, при Порошенку, не думали, що це буде і зараз. Але ви знаєте, те, що ми побачили декілька хвилин тому, ну вразило сильно. "Слуги народу", є претензії, будь ласка, але чому має відповідати чоловік? З 2017 року вже питання це вирішувалося. Ви знаєте, я ніколи не повірю в таке співпадіння, що вчора вона голосує, а сьогодні арештовують її чоловіка. Ніколи в це не повірю! І це, безумовно, іспит для вас.

Колеги, нас кожного можна загуглити і щодо кожного з нас можна знайти в шкафу відповідні речі, знаєте. Але я хочу сказати наступне. Ми вже в цьому складі парламенту одного за рішенням ЦВК не пускали до присяги, а потім і відповідно розігнали ЦВК, а потім відповідно ЦВК перерахував, щоб пустили, і цей колега з нами присутній. Іншого за результатами неголосування по судовій реформі вибірковим правосуддям затримали, хоча була внесена грошова застава. Третю людину, яка вчора не голосувала за відкриття ринку землі, відповідно сьогодні ми почули про ці політичні репресії.

Від фракцій по одній особі. Це, ну, зараз ми чи бюджет розглядаємо, чи будемо займатися політикою. Політикою за межами Верховної Ради. Давайте все ж таки займатися бюджетом.

у другому читанні. Відповідно до Регламенту пропонується наступний порядок розгляду цього питання: доповідь міністра фінансів України Оксани Сергіївни Маркарової – до 15 хвилин; відповідь міністра фінансів України на запитання – до 5 хвилин; доповідь голови підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Забуранної Лесі Валентинівни щодо врахування бюджетних висновків Верховної Ради України у підготовленому до другого читання проекті бюджету – до 10 хвилин; відповідь голови підкомітету – до 5 хвилин; виступ представників депутатських фракцій і груп – до 18 хвилин; виступи народних депутатів – до 9 хвилин і, якщо необхідно, заключне слово міністра фінансів – до 3 хвилин. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Слово для доповіді надається міністру фінансів України Оксані Сергіївні Маркаровій. Прошу на трибуну, Оксано Сергіївно. Шановний Голово, шановні заступники! Шановні народні депутати, колеги, шановні українці! Сьогодні ми обговорюємо головний фінансовий документ нашої країни. Ми обговорюємо його вперше так рано. Ніколи ще так рано не приймався і не обговорювався бюджет. Ми обговорюємо також дуже рано з точки зору частини дня. Тому що, як ви знаєте, завжди бюджети ухвалювались дуже пізно, і це було предметом критики. Але ми сьогодні з вами абсолютно спокійно, нормально обговорюємо на початку сьогоднішньої сесії. Що ми запропонували Верховній Раді до другого читання, врахувавши і дуже ретельно розглянувши бюджетні висновки і пропозиції народних депутатів. Ми запропонували зміни до бюджету, які враховують: перше – перегляд макропрогнозу і це дуже важливо. Дуже важливо, що в порівнянні з травнем місяцем 2019 року, коли не тільки уряд, а і всі практично міжнародні організації, які роблять свої макропрогнози, не вірили ні в те що в 3-відсоткове зростання, а навіть в те, що 3-відсоткове саме по собі може бути досягнуто. Зараз – перегляд, макропрогноз переглянуто. Ми бачимо, що економічне зростання не просто прискорюється, а це вже позиція не тільки уряду, а й позиція тих, хто, дійсно, спостерігає за економічним зростанням у багатьох країнах. Це враховано вже в даному бюджеті. Ми також переглянули і на ті пріоритети, які ви як парламент для нас поставили, які чітко зазначені в програмі і які підтримані Президентом – це освіта, медицина, соціальні програми. Все збільшення в цьому бюджеті, більше ніж 10 мільярдів, якраз максимально відправлено на ці Це опорні школи – 3 з половиною мільярди, це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів, це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки. Вперше, мабуть, у нас по деяким позиціям буде забезпечено максимально наших громадян по лікам. Це ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордоном. Так, ми підтримуємо розвиток нашої трансплантології і лікування тут. Але поки ми ще не можемо повністю забезпечити всіх наших людей, ми підтримали висновки бюджетного комітету і додали ці кошти. Це також інфраструктура. Якщо ви подивитесь на бюджет, яким чином він змінений: у нас не просто зараз всі 100 відсотків акцизів, за виключенням того, що тільки що депутати проголосували відправити все, що в цьому році, на місцеві бюджети – близько 8 мільярдів, і ви це підтримали, все решта піде на дорожній фонд, і цей дорожній фонд стане механізмом активного будівництва. Вже з 1 січня максимально буде пришвидшено будівництво доріг і не просто будівництво доріг, це ті дороги, які підуть до опорних шкіл, до лікарень швидкої допомоги, на які теж в цьому бюджеті є додаткові кошти. Чи врахували ми в цьому бюджеті всі побажання і чи врахували ми в цьому бюджеті все, чого очікують від нас наші громадяни? Ні. І ми розуміємо, чому це було неможливо. Тому що для того, щоб повністю побачити в цьому вже бюджеті результат від економічного зростання, ті десятки законів, які ви ухвалили в цьому залі, і ми вам дякуємо за це, треба було ухвалювати на багато раніше, роки до цього. Але ті закони, які ви ухвалили, і Закон про спільний режим транзиту, і економічні оператори, і концесії, і приватизація, і ще дуже-дуже-дуже багато законів, які я не буду перераховувати, тому що у мене немає на це зараз часу, вони дадуть можливість цей бюджет перевиконати, ми в цьому впевнені. Що також ми в цьому бюджеті заклали, крім того, що ви побачите в додатках? Ми заклали ряд доручень. І в тому числі хочу заспокоїти профільні комітети, з якими ми працювали. Перше – це доручення щодо перевиконань від митних зборів. Ми будемо боротися з контрабандою і ці кошти будуть враховані в цьому бюджеті. І все, що надійде від перевиконання митних зборів, піде на інфраструктуру. Ми точно будемо боротися, і я сподіваюся, що ви ухвалите Закон про гральний бізнес, який прибере з вулиць те, що зараз незаконно на вулицях, але законно буде сплачувати в бюджет. І тут уже закладені додаткові кошти від цього на ряд програм і перевиконання теж піде на медичні, соціальні і інші. Ми також даємо доручення за підсумками виконання першого кварталу Кабінету Міністрів переглянути і забезпечити збільшення видатків в Державній судовій адміністрації на повне забезпечення правосуддя у зв'язку з тими дорученнями і тим законом, який був ухвалений. Тому всі ці питання будуть абсолютно чітко контролюватись як Міністерством фінансів, так і Кабінетом Міністрів. бюджетний комітет дуже активно разом з іншими комітетами обговорював підготовку бюджету до другого читання. Це хороший реалістичний збалансований бюджет, ухвалення якого сьогодні дасть нам можливість спокійно розпочати рік, дасть нам можливість вже зараз поінформувати всі місцеві громади, доля яких в зведеному бюджеті зростає в 2020 році, тому що ми підтримуємо децентралізацію, ми її поглиблюємо цю децентралізацію. І в наступному році місцеві бюджети будуть мати набагато більше ресурсу ніж в цьому чи попередні роки. Тому дуже велике прохання підтримати. Велика подяка і бюджетному комітету, і профільним комітетам, і кожному депутату, який протягом останніх тижнів дуже активно працював над цим документом. Прохання підтримати. Дякую. Дякую. Прошу записатись на запитання до міністра фінансів.

Перше питання стосується того, сьогодні було інтерв'ю одного з керівників "Нафтогазу", який сказав, що, якщо не буде підписаний договір на транзит з Росією щодо газу, то наш ВВП може не досягнути 3,7 відсотка, як ви плануєте в бюджеті, а, навпаки, продемонструвати продемонструвати падіння ВВП. Як ви до цього відноситесь? І інше питання щодо ОВДП. Як уряд планує залучати кредитні вкладення в реальний сектор економіки, про що говорив ваш колега Милованов, якщо в проекті бюджету ви продовжуєте будувати механізм пірамідного ОВДП? Яка буде відсоткова ставка по ОВДП, ви плануєте? І як це відобразиться на вкладеннях, кредитних вкладеннях банків, тому що їм вигідніше буде вкладати кошти в ОВДП, а не в реальний сектор економіки. І чи не вважаєте, що ця піраміда може досить… Дуже дякую. Почну з другого запитання. Насправді, наші досягнення в тому, щоб наш борг, по-перше, взяти повністю під контроль і зменшити його вартість, вони вже дають результат. Подивіться на результат аукціону минулого вівторка. Ми розмістили гривню, гривневе ОВДП під 13 відсотків. Це не тільки менше ніж ставка Національного банку, це вже менше ніж банки один одному іноді дають кошти. А валютні на дворічні ОВДП ми розмістили всього під 4 відсотки. Тому саме тому, що ми послідовно зменшуємо видатки, видовжуємо наш борг і зменшуємо його як відсоток до ВВП, і в результаті виконання бюджету на 2020 рік він буде ще зменшений, саме тому до другого читання, ми змогли навіть зменшити суму на обслуговування боргу в 2020 році. Тому що та політика, яку проводить Міністерство фінансів і уряд, вже дає результати. Через рік-два борг перестане бути взагалі проблемою для України. України. Ми будемо з цим працювати так само, як інші країни. І саме для цього, дякую, ви сьогодні схвалили професійне управління боргом

економічного зростання. 3,7 – амбітний показник. Але наша взагалі мета вище, наша мета – 5-7 відсотків зростання. І ми впевнені, що наша команда професійно проводить перемовини щодо транзиту. Але драйвери зростання, чинники, тут закладені інші. Це і концесії, це і приватизація, це стрімкий розвиток наших виробництв і залучення іноземних, а також українських інвесторів вкладати в українську економіку. І вся команда над цим буде працювати. Дякую. Шановна пані міністр фінансів, я хотів би звернутись до вас з такими двома запитаннями. Перше. Під час презентації в першому читанні проекту бюджету презентовано було 47 мільярдів гривень, 47,6 мільярда мільярда гривень на субсидії для компенсації житлово-комунальних послуг. Нам аргументували це тим, що зменшення суми відбувається за рахунок зниження тарифів. У нас в листопаді місяці ціна на газ вже зросла для населення на 14,7 Це означає, що більша кількість людей відповідно до тих показників, які є розрахункові, мали б отримати субсидію. Мова йде про 15 відсотків від доходів сім'ї. Це перший момент. Як ви будете їм компенсувати ці кошти? А другий момент, щодо темпів економічного зростання. Як людина, яка займається макроекономічним прогнозуванням, я хочу сказати, що темпи економічного зростання не головний показник, головний показник – це обсяг ВВП країни, а він 130 мільярдів. Як ми будемо досягати Польщі показники, Туреччини в 500-700 мільярдів доларів? А це вже зовсім інша… Дуже дякую вам за ці два запитання. Щодо субсидій. Обсяг субсидій, запланований в бюджеті, я хочу запевнити всіх українців, достатній абсолютно і для проходження наступного сезону опалювального, і для початку опалювального сезону кінця 2020 року. Ми розраховували цю цифру, Міністерство соціальної політики, базуючись на теперішніх показниках, як ви знаєте, ми тільки розширили деякі критерії для будинків сімейного типу, і тепер вони зможуть теж отримувати субсидії, і ми розраховували їх на прогнозну ціну, а не на ту ціну, яка була зараз. Тому субсидій точно вистачить всім. Що стосується зростання і темпів зростання. Абсолютно правильно, для бюджету, для нас важливо, які ми будемо отримувати номінальні ВВП. Дуже гарне порівняння з Польщею. Що відрізняє нас від Польщі? Продуктивність. Тому що наші ресурси кращі, наші люди не гірші, так точно, але продуктивність праці у нас дуже низька. Саме тому нам потрібні інвестиції, саме тому нам потрібне обладнання, саме тому нам треба доступ до дешевого і довгого кредитування, і це все є в плані дій уряду. Дякую. Дякую, Оксана Сергіївна. Час на запитання вичерпаний, нуль. Подивіться, будь ласка, нуль, шановні колеги. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Все ж, ви будете виступати? Тоді слово надається заступнику голови комітету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Трухіну Олександру Миколайовичу. Дякую. Шановний Дмитро Олександрович! Шановні народні депутати і запрошені! Комітет з питань бюджету за участю Міністерства фінансів і Рахункової палати розглянув та доопрацював з Кабінетом Міністрів до другого читання законопроект про Державний бюджет на 2020 рік. Насамперед проаналізовано стан врахування урядом бюджетних висновків Верховної Ради, а саме: щодо частини першої бюджетних висновків із 73 пропозицій враховано 30, враховано частково 12, не враховано 31 пропозиція. Щодо частини другої бюджетних висновків з 83 доручень враховано 15, враховано частково 12, не враховано 56 доручень. листі-висновку комітету наведено відповідну аналітичну інформацію в тому числі щодо відмінностей положень і показників між першим та другим читанням і щодо нових ініціатив уряду у доопрацьованому законопроекті. За підсумками розгляду даного питання бюджетний комітет пропонує окремі збалансовані зміни до законопроекту, погоджені з Міністерством фінансів. Зокрема, по-перше, збільшити доходи загального фонду щодо збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами на 500 мільйонів З врахуванням значного перевиконання такого показника за підсумками дев'яти місяців цього року і перерозподілити деякі видатки для спрямування додаткових коштів на ряд бюджетних програм щодо освіти, медицини, культури, підтримки молоді і спорту, передбачених бюджетними висновками, але неврахованими урядом. По-друге, збільшити за спеціальним фондом прогноз надходжень плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор на 1,4 мільярда гривень. Та передбачити здійснення за рахунок таких надходжень видатків на розвиток фізичної культури і спорту, на реалізацію державних інвестиційних проектів з розвитку автомобільних доріг, а також на забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням. Також пропонується унормувати збереження у спеціальному фонді на наступний рік залишків конфіскованих коштів, які надійшли в поточному році з цільовим спрямуванням Автодору за пріоритетними напрямками розвитку доріг державного значення та Міноборони на облаштування військових комісаріатів з врахуванням закону від 31 жовтня щодо зміни до Державного бюджету на 19-й рік. Крім того, внести необхідні техніко-юридичні правки для усунення неточностей та узгодження правових норм з положенням системно пов'язаного законопроекту 2144 щодо змін до Бюджетного кодексу. Таким чином, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 2000 прийняти його в другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету щодо змін до зазначеного законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів, що наведені в листі-висновку комітету. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую. Ні, почекайте, Олександр Миколайовичу. Запитання до доповідача. Регламент – 5 хвилин. Запишіться, будь ласка, на запитання.

зарплата вихователів дитячих садочків на рівні 3 тисячі гривень. Це ж якими слугами якого народу треба бути, щоб дати вихователям дитячих садочків таку зарплату? Друге ганебне питання. Чи знаєте ви, шановні слуги, що Президент Зеленський дав доручення Міністерству охорони здоров'я до лютого відбудувати… добудувати корпус ОХМАТДИТУ. А ви, "слуги", взагалі викреслили з бюджету на наступний рік цей рядок добудови ОХМАТДИТУ, ви забрали ці гроші в лікарні, в якій лікуються діти з усіх регіонів України з надважкими діагнозами. Третє питання. Ви обіцяли зарплату вчителям 4 тисячі доларів. Ви її не підняли навіть на 400 гривень. От ми просимо дати Дякую. Дійсно, ви правильно зазначили, ганебні питання, тому що вони ганебні по суті питання. А відповім я вам дуже достойно. Дивіться, у вас під час вашої роботи була можливість виконати все те, про що ви зараз задаєте питання. Але я зазначу, що, в проекті Бюджету даного нами разом з урядом була розроблена максимальна реалізація тієї 822 Постанови, про котру ви кажете і котру ви приймали, і частково дошкільнятам та молодим вчителям була піднята заробітна плата. Це перше. Це перше. Друга відповідь на ваше запитання, щодо ОХМАТДИТу. Ви теж кажете неправду, тому що ОХМАТДИТ і фінансування ОХМАТДИТу, воно знаходиться в рамках інвестпроектів, по інвестиційним проектам на наступний рік фінансування ОХМАТДИТу є в бюджеті України на наступний рік. Тому ви вивчіть перед тим, як задавати питання, проект бюджету, за котрий ви голосуєте або не голосуєте, і потім будете задавати достойні питання, а не ганебні. Дякую. Дякую. Яценко Антон Володимирович. 13:25:41 ЯЦЕНКО А.В. Шановний доповідач і шановна пані міністр фінансів! Ми неодноразово проводили консультації і ви знаєте, що місто Умань визначено серед 25 магнітиків як центр паломництва. І в наступному році Національний дендропарк "Софіївка", має бути розглянута його заявка як об'єкт ЮНЕСКО. Це дуже важливе питання для України, тому що всього 7 об'єктів ЮНЕСКО сьогодні, і це був би восьмий. І тому от велика робота проводилася 2 роки і з минулим урядом ми працювали зараз там залишився невеличкий такий обсяг фінансування, щоб це питання добити. Я маю на увазі поправку 13.12 і поправку 13.11, яку запропонував Комітет з питань охорони навколишнього середовища. Тому велике прохання, воно чомусь зараз випало, все ж таки дати відповідь. Давайте це

Шановний пане голово комітету, я хочу у вас запитати. Перша позиція – я уважно вичитала проект бюджету і хочу сказати, що дошкілля, позашкілля, профтехосвіта не отримають жодного зростання до зарплат. І в цьому плані ви лукавите. Тому поясніть, будь ласка, чому ці категорії педагогічних працівників залишилися, і чому не знайшли достатніх коштів, а йдеться всього-на-всього про три мільярди для освітян. І друге питання по ДФРРу. Ми в Бюджетному кодексі ухвалили, що це має бути не менше Скажіть, будь ласка, скільки реально передбачається на ДФРР у 2020 році. Дякую. 13:27:56 ТРУХІН О.М. Дякую. Дивіться, перш за все, не голову комітету, а замголови комітету, Дякую за ваше запитання. По-друге, ви не дочитали. Я вам підійду й потім окремо покажу про ті питання, котрі ви кажете, де є збільшення і по яких категоріях, і за рахунок чого воно передбачено.

переглянути цю цифру на збільшення, ми підтримуємо позицію вашу так само, що ДФРР повинен бути, і він повинен бути у нормах до Бюджетного кодексу. Я гадаю, ми разом з Мінфіном та з вами зможемо доопрацювати потім, якщо ми будемо бачити ресурсні статті, за рахунок чого ми можемо збільшити цю статтю в бюджеті. Дякую. Дякую. Час на запитання вичерпаний. Ні, вибачте, Регламент. Дякую. Дякую, Олександре Миколайовичу. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп.

Юрчишин Ярослав Романович. А є Юрчишин? Ви з місця? З місця включіть, будь ласка, мікрофон.

Шановні колеги! На жаль, не вдалося задати питання представнику бюджетного комітету, тому що мені би дуже хотілося б почути позицію і роз'яснення бюджетного комітету з такого дивного питання. Проект Закону про бюджет на 20-й рік передбачає виділення видатків на капітальну… капітальних видатків на вищу освіту в окремий фонд. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоби створити більш прозорий і зрозумілий механізм розподілу капітальних видатків на університети. Власне, ідея фонду давно обговорювалася і, в принципі, була позитивною новацією. Негативом тут є те, що чомусь при цьому було прийняте рішення про те, щоби скоротити капітальні видатки на вищу освіту порівняно з попереднім роком вдвічі. Далі в бюджетному комітету відбулася ще цікавіша річ, яку би я дуже хотіла почути роз'яснення з боку представників бюджетного комітету. Чомусь замість того, щоб зробити фонд видатків вищої освіти більш прозорим та зрозумілим, представники бюджетного комітету запропонували позицію, що видатки цього фонду розподіляються членами бюджетного комітету. Яка в цьому логіка, яким чином це має зробити процес розподілу капітальних видатків на університети більш прозорим і зрозумілим, я би дуже хотіла почути коментарі і зауваження з цього приводу з боку бюджетного комітету. Друге питання, яке мене так само турбує. Ми почули про збільшення видатків на освіту, ми почули про збільшення зарплат освітянам, ми почули про те, що 3,7 мільярдів виділяється на підвищення зарплат вчителям. Разом з тим до цього часу не зрозуміло, яким чином ці видатки будуть розподілені. Пропонується, щоб ці кошти в кінцевому рахунку були включені до освітньої субвенції. Але за яким принципом будуть розподілятися ці кошти, яким чином буде гарантуватися, що, власне, підвищення зарплат отримають всі вчителі, знову ж таки залишається незрозумілим. Ми чули позицію Міністерства фінансів про те, що ці кошти будуть розраховані, перераховані на нову кількість учнів, які на сьогодні дійсно змінюються, тому що йде демографічне зростання і кількість учнів в школах збільшується. Але разом з тим при цьому це означає, що більше коштів отримають міста. Натомість маленькі містечка і села отримають, можливо, навіть менше коштів ніж було в першому варіанті бюджету і точно, ніж в поточному році. Мені би дуже хотілося почути кінцеву версію, яким чином будуть розподілятися кошти бюджету на освітню субвенцію, яким чином, власне, планується підвищення зарплат освітянам. Дякую. Дякую. Королевська Наталія Юріївна. Шановні колеги, шановні присутні! "Опозиційна платформа - За життя" не буде підтримувати проект бюджету, запропонований урядом, на 2020 рік і я скажу чому. Прем'єр-міністр обіцяв, що це буде людиноцентричний підхід, що це буде бюджет, в голову якого ми поставимо людину та її захист. коли ми бачимо цей проект і бачимо цифри, то що пропонує уряд сьогодні людині в нашій країні? Уряд пропонує прожитковий мінімум – 72 долара, мінімальну пенсію – 58 доларів, мінімальну заробітну плату – 167 доларів. Скорочено витрати на субсидії, недофінансовано медицину, недофінансовано освіту. ми всі з вами дуже добре розуміємо, що сьогодні прожити в країні та сплачувати жилищно-коммунальные послуги за 58 доларів пенсії, ну, це неможливо. І чогось уряд нам не розповідає, як людині вижити на ці гроші. Але ж, коли ми їм запропонували як "Опозиційна платформа - За життя" альтернативний проект бюджету, вони жодної нашої поправки не врахували. Тому що нема у них сьогодні завдання дійсно створити умови для нашої країни, де люди жили би гідно. Ми запропонували де додатково взяти 260 мільярдів гривень. Але ж уряду не потрібні ці гроші. І коли ми дивимось, куди вони пропонують сьогодні потратити ті гроші, які є в бюджеті, яких дійсно не багато, але вони є... І якщо їх якісно сьогодні використати, то можна дати людям і прожитковий мінімум – 5 тисяч 569 гривень, можна дати мінімальну пенсію – 4,5 тисячі гривень. Можна дати людям і збільшити на освіту 22 мільярди гривень. На 30 мільярдів дофінансувати медицину. Можна виконати рішення Конституційного Суду щодо дійсного захисту чорнобильців, військових пенсіонерів, держслужбовців пенсіонерів, ветеранів Великої Вітчизняної. Але ж цей уряд він продовжує політику Гройсмана. Вони не збираються нікого захищати, вони і далі продовжують корупційні схеми, які були запропоновані ще попередниками Гройсмана, вони і далі продовжують реформу Супрун, знущання над всією медициною, вони і далі руйнують всю освіту. Тому ми пропонуємо, шановні колеги народні депутати, сьогодні не приймати цей бюджет. У нас є час до кінця року підготувати якісний бюджет захисту людини. Дякуємо за увагу.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги народні депутати, ми розглядаємо проект бюджету на другому читанні, внесений Кабінетом Міністрів. Після першого читання, коли ми разом з вами прийняли постанову Верховної Ради, де доручили уряду здійснити ряд поправок до Закону про Державний бюджет, уряд сказав, що бюджет буде переглянутий, бо цей він дістався бюджет у спадок від попереднього уряду. І що ми побачили? А ми побачили, що до другого читання всі ті поправки, які подавали народні депутати, Постанова Верховної Ради, яка давала конкретні доручення стосовно підвищення соціальних стандартів, стосовно вирішення проблеми із захмарними тарифами, всі ці речі були в бюджеті проігноровані. Я тримаю зараз у руках Указ Президента від 20 вересня цього року, яким Президент доручив уряду вирішити 4 проблеми в бюджеті: стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат і збільшення обсягу фондів Державного фонду регіонального розвитку. Давайте коротко пройдемося по чотирьом завданням. Завдання номер один – стимулювання економічного зростання. Що ми чули? Ми чули амбітні плани про те, що ВВП буде зростати на 40 Ми бачимо 3,7. І це оптимістичні дані. Жодних маркерів, які б говорили про економічне зростання України немає в цьому бюджеті. Більше того, інфраструктурні проекти, які закладалися нами в бюджет, вони не враховані і вони не будуть побудовані, і тому про економічне зростання ми говорити не можемо. Наступне питання – підвищення соціальних стандартів. Сам уряд писав нам в бюджеті про те, що мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатної особи складає 3 тисячі 269 гривень. Скажіть, будь ласка, чому тоді мінімальна пенсія затверджена в розмірі 638 гривень в 2 рази менше ніж мінімальний розмір прожиткового мінімуму, за який людина може прожити? Так що ми людині даємо, пенсіонеру, кошти тільки на півмісяця, а за півмісяця вона, що повинна – вмирати? Це що закінчення епохи бідності, про яке нам говорили? Тому я хочу сказати, що і питання соціальних стандартів, на жаль, в бюджеті абсолютно не вирішено ні для вчителів, ні для лікарів, ні для пенсіонерів, ні для малозабезпечених, ні для молодих мам, які народжують дітей, – немає тут соціальних стандартів. Третя тема. Я тримаю в руках програму уряду стосовно Карпат. Нуль закладено по всіх програмах цієї програми, яку я тримаю, по всіх пунктах програми, нуль. І четверте – фонд регіонального розвитку. В першому читанні подали 9,5 мільярдів, попрацювали над ним, залишилось 7,5 мінус 2. Президент доручав підвищити. Ось результат. Тому я хочу сказати, на жаль, на жаль, колеги, що не виконана ні постанову парламенту, не виконаний ні указ Президента. Цей бюджет, на жаль, не реалізує питання виходу з бідності. І.І. А після вчорашніх голосувань по землі до епохи бідності додається ще і епоха кріпацтва. Ось такі ми маємо з вами результати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Гетманцев Данило Олександрович, "Слуга народу". Шановні колеги, ми з вами уважно вивчаємо проект бюджету і вивчаємо його вже протягом тривалого часу, працюємо над ним, і ми повинні бути чесними перед собою, у нас не відбулося того чуда, на яке ми розраховували чи розраховувала країна. Напевно, тому, що чудес не буває. Напевно, тому, що нам з вами дістався великий спадок у вигляді кожної третьої гривні з бюджету на погашення заборгованості перед нашими кредиторами, у вигляді пенсії мінімальної в розмірі 1564 гривні, у вигляді прожиткового мінімуму, який вдвічі відрізнявся від реального прожиткового мінімуму, порахованого навіть самою державою. Цей бюджет – це компроміс. Це бюджет – це компроміс в межах тих обмежених ресурсів, які сьогодні має держава. Цей бюджет, який навіть з урахуванням тих ресурсів, які має держава, зміг передбачити 2 відсотки дефіциту. Зміг передбачити зростання на освітні програми на 13 на зростання на медичні програми на 13 відсотків. Зміг передбачити істотне зростання на інфраструктурні проекти та на, в першу чергу, будівництво доріг. За рахунок цих коштів, я переконаний, уряд зможе в наступному році розбудувати країну, забезпечити будівництво шкіл, забезпечити будівництво лікарень, забезпечити будівництво доріг. Бюджет недосконалий. Всі, хто приймав участь у розробці бюджету, не задоволені цим результатом. Але це компроміс. І компроміс є тоді нормальним, компроміс є тоді хорошим, коли всі сторони процесу не задоволені його результатом. Я хотів би, щоб той бюджет, який я особисто підтримую і закликаю підтримати сьогодні, був компромісом між минулим та майбутнім, був тим останнім бюджетом, в якому у нас реальний мінімум не відповідав закладеному в бюджеті, щоб нам більше ніколи не було соромно ані за пенсії, ані за мінімальні зарплати, які ми закладаємо в бюджет для наших людей. І я переконаний, що так і буде. Дякую.

Доброго дня, шановні колеги! Я виступав тут перед голосуванням за бюджет в першому читанні і казав нашу думку, думку групи "За майбутнє". Я сподівався, що уряд якось дослухається, зробить зміни, зрозуміє, що ми повинні втримати країну, а втримати країну у нашому розумінні, у розумінні групи "За майбутнє" – це щоб в країні залишилися люди і, як нам обіцяли, щоб в країну повернулися наші заробітчани. Для цього потрібно не дуже багато, для цього потрібно збільшити можливість підприємствам нарощувати свої активи, нарощувати можливість наймати працівників, нарощувати можливість виплачувати працівникам достойну зарплату, а для цього потрібно повернутися до лібералізації податкового законодавства. На превеликий жаль, за два місяці турборежиму цього не відбулося. На превеликий жаль, за два місяці ми побачили турборежим, це тільки перетворення держави в поліцейське, міліцейське, прокурорське, антикорупційне суспільство. Нікому легше з підприємців дихати не стало, ні одному підприємству легше і цікавіше працювати в Україні не стало. Ми бачимо корупцію в обленерго, в облгазах, ми бачимо відмову, Вінницька область, компанія по виробництву відмовляється робити виробництво, тому що їм називають 1,5 мільйона на підключення до електроенергії. Ми бачимо, ІКЕА не починає працювати у Львові, ми бачимо відсутність держгарантій, відсутність бажання людей вкладати гроші в саме необхідне – будівництво сміттєпереробних заводів, тому що сьогодні в Україні немає клімату для роботи підприємств і для розвитку бізнесу. Сьогодні з України їдуть люди, їдуть вчителі, їдуть лікарі. Сьогодні Польща визнала лікарські дипломи наших лікарів такими, що не потребують перездавання, і лікарі масово виїжджають з Україні. Завтра у нас будуть гроші вже на лікарняні каси і на послуги, а не буде тим, кому цим займатися. Я хочу дуже попросити уряд звернути все ж таки на це увагу. Я хочу попросити уряд звернути увагу на те, що вистачить стояти на колінах, як ми це бачили раніше в роликах "95 кварталу", і просити гроші в когось за кордонами нашої країни. У нас достатньо ресурсу, у нас достатньо розуму, у нас достатньо можливостей в українців і України для того, щоб самим генерувати гроші і самим оплачувати свої потреби. Припиніть в когось щось клянчити, давайте відкриємо дорогу своїм підприємцям. Я хочу сказати після всіх цих слів, ми зараз, я розумію, що це молодий уряд, я розумію, що він тільки вчиться, я розумію, що, можливо, це помилки із-за того, що вони відчули, що в регіонах твориться біда. Група "За майбутнє" прийняли важке, більшістю голосів, але зважене рішення. Ми підтримуємо бюджет, ми протягнемо руку уряду. Але я дуже сподіваюсь, коли за 2-3 місяці уряд зрозуміє, що він не все врахував, ми готові будемо підтримати зміни до бюджету. Дякую. Дякую. Ніна Петрівна Южаніна. Олексій Гончаренко. Олексій Гончаренко, Одещина, "Європейська солідарність". Знаєте, я хочу вам процитувати, процитувати Володимира Зеленського. Я думаю, що може хоча б його буде цікав слухати "Слугам народу", які не слухають взагалі обговорення, яка різниця. Їм далі скаже спікер "прошу голосувати" – вони проголосують. Скаже "прошу визначатися" – вони не проголосують. Так як ж цитую Зеленського, друзі: "Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де в молодої сім'ї є один клопіт: обрати квартиру в місті чи заміський будинок". Це про що йде мова? Про те, що тепер треба землю продати і в бабці попросити молодій сім'ї, щоб собі хоч щось купити? Де в цьому бюджеті, на мінімальну зарплату, яку ви підвищуєте на 13 відсотків? Ви напевно вирішили, мінімальна зарплата і зростати має мінімально. То ви переплутали. Далі цитую: "Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки". Це реальна заробітна плати, ви підвищуєте вчителям, інфляція плюс 2 відсотки? Це ви мали на увазі реальну заробітну плату, да, друзі? Ви просто знущаєтесь над людьми! З корупціонерами все гаразд, вони у вашій фракції, ви самі вже про це виходите і розповідаєте, як ви гроші носите по фракції. А реально лікарям і вчителям не даєте нічого. "Де бабця, – це я цитую знову Зеленського, – де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку". Да, тепер бідна бабця не доживе до рахунку, вона отримає ще інфаркт, коли побачить вашу пенсію, тому що ви в першому півріччі не збираєтесь підвищувати мінімальну пенсію ані на одну копійку. 1 тисяча 638 – заходить держава в 1 січня, 638 – до 1 липня залишається. А після того на друге півріччя ви додаєте бабці і дідусю 74 гривні на місяць. Да, щоб "Слуги народу" так жили, як ви пропонуєте жити народу! Я хочу пояснити людям, чому так відбувається, бо гроші знайшлися в бюджеті на щось. А на що знайшлися гроші? Гроші знайшлися на те, щоб додати ГПУ, НАБУ, ДБР, СБУ, МВС, Управлінню державної охорони – всім силовикам. А для чого? А ось для того, що тільки що звучало з цієї трибуни, бо в нас замість епохи бідності починається епоха жебрацтва для людей і епоха терору для опонентів, коли виходить ваша ж депутатка і каже, що за її голосування проти ринку землі сьогодні затримують її чоловіка. Звичайно, ви маєте додати всім правоохоронним органам, щоб вони виконували ваші замовлення, щоб ви ламали опозицію, власну фракцію і кого завгодно. Я вимагаю, щоб були розслідувані слова вашого керівника фракції, який сказав, що у вас носять гроші у фракції. Носять гроші у фракції – хабарі. Це він тільки що сказав з цієї трибуни. Ось, що сьогодні ми маємо замість тієї України мрій… О.О. Ось, що сьогодні ми маємо замість тієї України мрії, про яку ви "чесали" і яку вішали лапшу на вуха нашим українським виборцям. Оце є правда! ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу записатися на виступи від народних депутатів.

Сергій Шахов, Луганщина. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо, что уряд все-таки отдал все деньги шахтерам, и сегодня семьи могут пойти в магазины и получить… (Шум в залі) Вибачте, вибачте. Сьогодні можуть сім'ї шахтарів піти і купити собі нормально їжу і закрити свої борги в тих книгах амбарних, які вони набралися за півроку. Дай Бог, щоб виділили 260 мільйонів гривень на відкачку води з шахти "Гірська", яка іде щелочна вода з "ЛНР", з 39 шахт, підтоплюючи наші води. І ця вода щелочна йде сьогодні і забруднює довкілля в нашій мирній Україні, в Cіверському Донці. Дай Бог, щоб шахтарі відчули і в наступному році дбання про їхні сім'ї. Я неодноразово говорив, що вугілля це не просто "чорне золото", яке потрібно добувати саме в наших державних шахтах, а не вести його з Африки і Америки і контрабандою з тих територій – це світло в наших квартирах, це світло і тепло в квартирах наших виборців, це світло в дитячих садочках і школах, вишах, це тепло для людей, які повинні його отримати, бо вони нас сюди привели в зал. По-друге, зверніть увагу знову на екологічну катастрофу, яка є по всій державі. Але я хочу звернути спеціально увагу на місто Рубіжне, де 40 років не було відремонтовані очисні. Сьогодні забруднені всі міста в цьому напрямку. Вельможний, Сухов, Шахов, Лукашов подавали неодноразово це питання. Сьогодні запитую у міністра фінансів Маркарової. Вона каже: так, ці гроші закладені на екологічні потреби Луганської області. Наша команда буде підтримувати цей законопроект. І я вважаю, що всі питання, які я сьогодні сказав з трибуни, будуть виконані. Також я звертаюся до міністра інфраструктури і до і до комітету інфраструктури виїхати в Луганську область і на свої очі не тільки, як Володимир Зеленський побачив, що треба дати мільярд гривень на Луганську область, а щоб подивилися всі, в якому стані сьогодні жахливому є артерії центральні в Луганській області, які йдуть від Росії в центральну мирну Україну. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Довгий Олесь Станіславович. Дорогі друзі, хвилинка позитиву. Як завжди, коли приймають бюджет, всі кричать про зраду і про те, як погано. І я вам скажу відверто, коли я побачив бюджет до першого читання, у мене теж опустились руки, тому що питання освіти, особливо фінансування талановитих українських дітей, не було враховано не те, що належним, а взагалі практично ніяким чином. І бюджет проїдання від бюджету зростання і наше ВВП, воно залежить від того, як ми відносимося до тих точок росту української економіки, як ми відносимося до наших конкурентних переваг. І я вірю і знаю, я, моя родина і, я знаю, більшість із вас знають, що українські талановиті діти, українські таланти є безумовною конкурентною перевагою України на світових ринках. Поки ми з вами, шановні колеги, розглядали бюджет між першим і другим читанням, гімн України, прапор України прозвучав переможно на міжнародних олімпіадах в Америці, в Бразилії, в Мексиці, в Китаї. І це все ті олімпіади, на яких українські діти перемагали на конкурсі геніїв. Сьогодні, відкривши бюджет до другого читання, я можу сказати: я буду голосувати за цей документ. Він не ідеальний, до нього є багато запитань, але уряд і комітет почули наші прохання і я з високої трибуни сьогодні хочу подякувати голові Комітету з питань освіти пану Бабаку і його першому заступнику Лукашеву. Я хочу подякувати голові Комітету з питань бюджету Арістову, пані Пуртовій, пану Кузбиту, всім депутатам, які зайняли активну позицію, захистили дітей. Це стосується і Вакарчука, і партії "Європейська солідарність", і "Опозиційний блок" – весь зал об'єднався. На сьогоднішній день в цьому бюджеті, хай в меншому, стислому вигляді, але ми бачимо кошти, які дадуть можливість дітям продовжувати продовжувати і прийняти участь в майже 100 олімпіадах міжнародних на наступний рік. І я дуже сподіваюся, що з більшості цих олімпіад вони повернуться з гордо піднятою головою і перемогами. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, я продовжую ранкове засідання Верховної Ради на 15 хвилин. Слово надається Южаніній Ніні Петрівні. Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, я хочу торкнутися декількох питань, які є в цьому бюджеті, а вірніше, їх тут немає. Те, що нас найбільше турбує, це те, що фактично зупиняється реформа місцевого самоврядування, тому що кошти, пов'язані з децентралізацією, зокрема зменшення субсидій місцевим бюджетам майже в 2 рази, це, звичайно, не спадок минулих урядів, тому що минулі уряди ці кошти платили. Немає фінансування спортивних комплексів при школах, немає придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я, немає придбання медикаментів, виробів медичного призначення для швидкої допомоги, немає цілої низки інших пільг, субсидій, які стосуються медицини і освіти. Звичайно, це глибоко антисоціальний бюджет. Так, ми очікували, що деякі програми, про які зокрема говорив і Президент України, і про що говорили в цьому залі, про що депутатська група "Львівщина" зверталася і до міністра фінансів, коли ми зустрічалися, і до Прем'єр-міністра. Наприклад, підтримка Карпатського регіону, про це вже говорили колеги в цьому залі, взагалі зникла з цього переліку. Зникли і деякі інші важливі речі. Наша фракція подавала декілька правок. Одна з них була врахована, було відновлено на рівні минулого року фінансування Українського інституту книги. Я хочу подякувати за це і комітету, і уряду. Але, на жаль, інститут книги має нові програми і потребував збільшення коштів. Їх залишили на рівні минулого року. І ми будемо про це говорити. Але взагалі немає фінансування, наприклад, Малої академії наук. Ця правка була врахована комітетом в першому читанні. Але зараз від цієї правки фактично відмовилися. І це дуже шкода. Тому що це організація, яка займається навчанням дітей, яка займається організацією лекцій, організацією олімпіад. Всі ці речі з бюджету фактично були викинуті. Очевидно, наша фракція, яка знаходиться в опозиції, не може підтримувати такий бюджет. Тому що це бюджет секвестру. Це бюджет обмеження. Це бюджет, коли кошти перерозподіляються на якісь свої особисті бажання і не враховуються важливі речі. Ми пишалися тим, що ми розвивали кіно. В минулому році на кіно було виділено мільярд гривень: частина – на патріотичне кіно, частина – на конкурси Держкіно. В цьому році виділено на патріотичне кіно 50 мільйонів, 500 мільйонів – на фільми і ще частину додав уряд – 250 мільйонів, але ці кошти, пам'ятаєте, ми прийняли закон про cash rebate? Ми ці кошти будемо повертати іноземцям. Фактично фінансування українського кіно зменшено вдвічі. Є якісь позитивні речі. Коли згадують харківський театр і окремим рядком виділяється на ремонт харківського театру, а на ремонт львівського театру Заньковецької, який є в центрі, в центрі історичного Львова, виділено нуль. Ми вітаємо те, що підтримується харківський театр. М.Л. Немає з цим жодних проблем. Але бюджет має бути не лобістським, а системним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сухов Олександр Сергійович… А ні, все, вибачте, час вичерпано. Шановні колеги, зараз я дам слово Маркаровій Оксані Сергіївні. Після цього з мотивів кожний виступає і переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до залу. Дуже дякую. Шановні колеги, для протоколу. До тих висновків бюджетного комітету, які є, прохання до "Прикінцевих положень" додати: Кабінету Міністрів за підсумками виконання державного бюджету у першому кварталі 20-го року розглянути питання про збільшення видатків у державній судовій адміністрації на забезпечення правосуддя в необхідному обсязі, про що ми говорили. І додати технічне уточнення у зв'язку з прийняттям правки 209, яка в кодексі вже проголосована: в абзаці першому статті 17 слова і цифри "пунктом 17" замінити словами і цифрами "пунктами 17 і 43.2" для того, щоб повністю виконати поправку номер 209. А на додаток до цього хочу ще раз сказати. Шановні колеги, в цьому бюджеті є збільшення видатків на медицину, на освіту. В цьому бюджеті на багато значніші кошти на інфраструктуру. В цьому бюджеті не зменшені, а збільшені видатки на місцеве самоврядування. виглядає, як можливо якась менша цифра, це насправді перекласифікація. Ви ж знаєте, що у нас в цьому році соціальні програми і в цьому році медична реформа "вторинки" просто іде по іншому механізму, який уже закладений в бюджеті, тому ми просто виконуємо державний бюджет. При цьому всі трансферти і всі субвенції на місцеві бюджети, в тому числі ДФРР, соцеконом і субвенція на ОТГ вони більші, ніж у минулому році. І всі місцеві бюджети належним чином забезпечені. І ви сьогодні своїм голосуванням ще додали 7 мільярдів на місцеві бюджети з дорожнього фонду. Тому ще раз, чи ідеальний цей бюджет і чи це бюджет, який ми можемо сказати: ось тепер цим бюджетом ми забезпечимо всі наші цілі? Ні. Але я також хочу нагадати, що уряд розпочав свою діяльність тільки після другої половини року, так само як і нова Верховна Рада. Тому ще раз дякую за голосування за всі закони, які запроваджують реформи і прискорюють економічне зростання. І дуже прошу вас, і від всього уряду, проголосувати за цей бюджет для того, щоб ми могли не просто його виконати, а перевиконати в наступному році. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Я хотів би звернути увагу на найголовніший параметр цього бюджету, бюджету на 2020 рік. Безумовно, є номінальне збільшення доходів і усіх, і багатьох інших параметрів, не усіх. Але, що найголовніше, якщо ми беремо в порівняльних цінах, наприклад, навіть 13-го року, і ми бачимо падіння реальних доходів і бюджету, і усіх інших параметрів, це означає, що в порівнянні з 19-м роком на відсотка зменшується дохідна база бюджету, всі інші параметри також менші. В порівнянні з 13-м роком ця цифра складає мінус 13,5 відсотка. Тобто ми навіть не виходимо на показники докризового 2013 року. І, безумовно, "Опозиційна платформа - За життя" не може підтримувати такий проект бюджету, адже він культивує бідність. Запропонована економічна модель розвитку країни, вона є провальною і вона культивує бідність в країні. Дякую за увагу. Мікрофон, будь ласка, Цабалю. і Програма дій уряду буде впроваджена. Але що ми побачили, що навіть на третину ці обіцянки не впроваджені. Так, є дуже позитивні речі. Це і збільшення фінансування медицини, освіти, охорони здоров'я, інфраструктури – ми це підтримуємо. Завдяки нашій в тому числі активній позиції це було включено, і ми вдячні Міністерству фінансів і уряду. Але багато інших речей не враховано. Тому ми як фракція, ми не можемо голосувати проти цього бюджету, бо є багато позитивних речей включених. Але також "за" ми не можемо голосувати. І тому як в попередньому читанні було сказано кимось з колег, що вони з огидою підтримають, а ми цього разу з гідністю утримаємося від голосування за цей бюджет. Дякую.

як одним словом, одним реченням назвати цей бюджет? А дуже просто: бюджет невиконаних обіцянок. Ви знаєте, нарешті, до колег з монобільшості починає доходити, що чудес не буває. Буває важка праця 24 на добу годин, 7 днів на тиждень, завдяки якій досягаються якісь певні результати. Що ми бачимо в цьому бюджеті? Обіцяне економічне зростання відсутнє. Підвищення пенсій і кінець епохи бідності і прожитковий мінімум підвищення відсутні. Значне підвищення зарплат вчителям відсутнє. І дуже багато речей. Але особливу увагу визиває те, що ми не бачимо в цьому бюджеті багато програм, які стосуються сфери безпеки і оборони. Я кажу, що ми не побачили там речей, які стосуються будівництва гуртожитків для наших військових. Ми не побачили там грошей, які закладені на продовження реформи харчування наших військових. Ми не побачили там дуже багато речей, які стосуються озброєння. Тому ми не будемо Дякую. Шановні колеги… Соболєв Сергій Владиславович. Всі бажаючі виступили після цього? Переходимо до голосування. Соболєв. Соболєв, "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" подала достатню кількість правок. Але, на жаль, ключові питання, які стосувалися реальності наповнення бюджету за рахунок перекриття офшорних схем, які далі легально діють в країні і вимивають з бюджету десятки мільярдів гривень, залишаються ці ж схеми, які будуть діяти і на наступний рік. На жаль, практично всі програми, які стосувалися дотримання стандартів Закону "Про освіту", Закону про охорону здоров'я, соціальних стандартів, науки не витримані і залишаються, фактично, лише на папері. Навіть військовий бюджет, ми так і не побачили, це буде бюджет стандартів НАТО чи знову бюджет проїдання. Саме тому наша фракція буде голосувати проти. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця і підготуватись до голосування. Час на обговорення вичерпано. Тому відповідно до статті 158 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування для прийняття у другому читанні з урахуванням висновку Комітету з питань бюджету проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 2000). Підготуйтеся до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-279 Рішення прийнято. Шановні колеги, по фракціям, будь ласка. Почекайте, ще не все, почекайте. "Слуга народу" – 240, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 19, "Голос" – 0, позафракційні – 20. Шановні колеги, відповідно до статті 158 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 2000) для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Бюджет прийнятий. Дякую вам, колеги. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 241, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 19, "Голос" – 0, позафракційні – 20. Ще раз вам всім дякую. Шановні колеги, оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим.

Шановні колеги, оскільки ранкове засідання ще не було закритим… (Шум у залі) Добре. Ранкове засідання закрите було. Добре. Дякую. Вечірнє розпочнеться о 16-й.